Evo kolege nastavljamo dalje sa sjednicom. Sljedeća je točka devet - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 29. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Dobar dan svima! Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dozvolite da damo uvodna obrazloženja uz prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Dakle, ovim zakonom, posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti kao i jedna od posebnih prava koja omogućava nastavak javnog djelovanja bivših predsjednika na teret državnog proračuna utvrđeno je pravo na ured, te na dva državna službenika, osobnog vozača i službeno osobno vozilo za obavljanje poslova ureda. Troškovi ureda podmiruju se iz sredstava državnoga proračuna. Izmjenama navedenoga zakona iz 2013. godine uvedeno je vremensko ograničenje posebnih prava vezanih uz nastavak javnog djelovanja na teret državnog proračuna, te pravo na ured i s njim povezana prava s prethodno priznatog trajnog prava ograničeno na pet godina po prestanka obnašanja dužnosti. Istovremeno, istom izmjenom zakona je bivšem predsjedniku Republike Hrvatske koji je prema odredbama dotadašnjeg zakona ostvario prava na korištenje opremljenih uredskih prostorija, dva državna službenika za obavljanje administrativnih i ostalih poslova nužnih za rad ureda, na osobnog vozača, službeno osobno vozilo, te na fizičku zaštitu sukladno posebnim provedenim propisima utvrđen nastavak korištenja ostvarenih prava u istom opsegu uz mogućnost trajnog korištenja. Ovim zakonskim određenjem u odnosu na pravo koje omogućava nastavak javnog djelovanja bivših predsjednika na teret državnoga proračuna uspostavljene su dvije različite kategorije bivših predsjednika države i to bivši predsjednici kojima je pravo na ured vremenski ograničeno na pet godina po prestanku obnašanja dužnosti i bivši predsjednik kojem je utvrđen nastavak korištenja prava na ured uz mogućnost trajnog korištenja. Vlada RH smatra da ne postoje opravdani razlozi da se pravo koje omogućuje nastavak javnog djelovanja bivših predsjednika na teret državnoga proračuna privilegira pojedinom bivšem predsjedniku u odnosu na ostale bivše predsjednike, odnosno buduće bivše predsjednike, te se ocjenjuje opravdanim i legitimnim da se prava svim predsjednicima po prestanku obnašanja dužnosti vezano uz nastavak njihovog javnog djelovanja na teret državnog proračuna osiguraju u istom razumnom razdoblju nakon prestanka obnašanja dužnosti. Budući da je bivši predsjednik koji je u skladu sa odredbama zakona nastavio korištenje ostvarivanja prava do sad već koristio pravo na ured u razdoblju duljem od pet godina, prijedlogom ovoga zakona u odnosu na navedenog bivšeg predsjednika predlaže se prestanak prava na korištenje uredskih prostorija na teret državnog proračuna kao i prestanak prava na osobnog vozača i službeno osobno vozilo koje je također povezano sa radom ureda. U odnosu na prava bivših predsjednika Ustavni sud Republike Hrvatske je u odluci i rješenju Ustavnog suda od 12. kolovoza 2014. godine povodom pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom između ostalih i pojedinih odredbi izmjena i dopuna Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti izrazio stajalište pod točkom 63. da je odluka o tome hoće li se urediti prava bivših predsjednika prepuštena zakonodavcu. Prepuštena mu je i odluka o načinu na koji će se ta prava urediti, prizna li ih. Sukladno tome zakonodavac je slobodan priznati posebna prava bivšim predsjednicima u određenom opsegu, ali ih je isto tako ovlašten i ograničavati, pa i ukidati u cijelosti. Ta zakonodavčeva ovlast temelji se na članku 2. stavka 4. alineji 1. Ustava koji propisuje da Hrvatski sabor neposredno i samostalno u skladu sa Ustavom i zakonom odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. Nadalje, pod točkom 64. iste odluke i rješenja Ustavni sud je naglasio da općenito govoreći uvijek kad ograničava ili ukida prethodno priznata prava zakonodavac za to mora imati legitimni cilj u javnom interesu koji može opravdati takvu mjeru, a mora poštovati i druge zahtjeve koji proizlaze iz načela vladavine prava, pravne sigurnosti i pravne izvjesnosti koji se nisu postavljali kad je ta prava priznavao. Vlada smatra da je izjednačavanje prava svih bivših predsjednika države u odnosu na nastavak njihovog javnog djelovanja na teret državnog proračuna legitimni cilj u javnom interesu koji opravdava ukidanje prava na korištenje uredskih prostorija na teret državnog proračuna bivšem predsjedniku Republike Hrvatske koji je to pravo dosada već koristio u razdoblju duljem od vremena na koje je isto pravo ograničeno bivšim predsjednicima. Prijedlogom ovoga zakona se ujedno bivšem predsjedniku Republike Hrvatske koji je sukladno zakonu nastavio korištenje ostvarenih prava predlaže se nastavljanje korištenja dijela ostvarenih prava i to pravo na fizičku zaštitu sukladno posebnim provedbenim propisima na teret Državnog proračuna RH u istom opsegu uz mogućnost trajnog korištenja.

Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi za raspravu javio se klub SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Mi razumijemo intenciju predlagača da se smanjuju troškovi u javnoj i državnoj sferi. I to je sasvim sigurno nešto oko čega neće biti velike razlike među nama. Ali kao što se može vidjeti iz obrazloženja prijedloga izmjene ovoga zakona uštede u ovoj stvari su gotovo zanemarive. I kao što je istaknuto u raspravi na Odboru za Ustav i Poslovnik kada bi se ovo navelo, ostalo kao obrazloženje razloga donošenja zakona sasvim sigurno na različitim sudskim instancama ovaj prijedlog zakona ne bi izdržao provjeru ustavnosti. I iz tog razloga mi dozvolite da kažem zašto moj klub i ja mislimo da u ovom slučaju je stvar trebala ići drugačije. Prvo, ako saborski zastupnici i Sabor neće čuvati institucije koje su u državi neophodne onda sasvim sigurno ne rade u interesu države i ne rade ni u skladu sa vlastitim interesima. Predsjednik Republike i institucija predsjednika Republike bez obzira na to tko ju je obnašao i tko je obavlja, bez obzira kojoj političkoj opciji je mogla pripadati je institucija koja se mora poštivati. I ako mi nećemo poštivati instituciju bivših predsjednika, bivših ministara, druga je stvar da li oni to čuvaju i da li su uvijek u stanju to čuvati. Ali institucija narodnog predstavništva to mora čuvati. Država unutar sebe mora čuvati svoj institucionalni poredak. A sa ovim prijedlogom zakona to se ne čini. Za jedan iznos koji nije takav da predstavlja opravdanje da se bivšem predsjedniku koji je tu dužnost obnavljao u dva mandata iznimno značajna i važna za Republiku Hrvatsku njezinu afirmaciju, njezino članstvo u EU, njezino oslobađanje hipoteka koje je tokom ratnih godina stekla i poratnih godina koje su vezane uz stvari koje nisu bile u skladu niti sa zakonom a niti sa moralnošću. Netko može reći da to možda i nije bilo dobro iz perspektive jedne ili druge političke opcije, ali je bilo dobro za Hrvatsku. Drugu stvar koju bih htio kazati bivši predsjednik Mesić je svojom aktivnošću na međunarodnom planu doista činio iznimno značajne i korisne stvari i čini ih i dalje za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu nije razborito da mu se ograničava ili sužava prostor za nastavak toga djelovanja ili barem da se ostavlja dojam da se prema njemu stvara nepovjerenje od strane ovoga Sabora ili od strane Vlade. A nama je, složiti ćete se, dosta slike u svijetu o tome kako nemamo povjerenje jedni u druge. Danas je to Mesić, odnosno jučer je to bila Vesna Pusić, prekjučer će to biti netko treći. Ja mislim da to naprosto nije dobro i da je to štetno za državu. A to da nećemo biti svi isti političkih pogleda, to da nećemo svi se jednako slagati oko nekih stvari koje su nam važne iz naše recentne povijesti. Ne gledamo svi jednako na našu zajedničku prošlost ali moramo naći neko mjesto, zajedničko, u kojem ćemo imati mogućnost da o tome raspravljamo i da se toleriramo a ne da se isključujemo. A pogotovo da radimo neku vrstu revanšizma. A ovdje u slučaju bivšeg predsjednika Mesića, ne mislim ja na predlagatelje koji su ovdje da oni imaju bilo koju namjeru, vrstu revanšizma niti na kolege iz HSLS-a niti iz MOST-a, ali bilo bi jako loše ukoliko bi se to smjestilo u politički kontekst u kojem se kaže sada je došlo naših 5 minuta pa ćemo sada mi stvari postaviti onako kako trebaju. I iz tog razloga mi se čini da sa ovim prijedlogom zakona nećemo imati toliku korist koliku se predlagatelji misle da ćemo imati. Imati ćemo samo čitav niz pitanja a možda ćemo imati i štetu. Ima zemalja koje imaju ovakvu praksu, ima zemalja koje nemaju, ima rješenja koja su propisana a to je da svaki sljedeći predsjednik, bivši predsjednik nakon bivšeg predsjednika Mesića će imati pravo na 5 godina a nakon toga ta prava više neće imati ali na njega se to nije odnosilo i nitko to nije osporavao. I bilo bi bolje da je tako ostalo. Ovako, to će bar za neko vrijeme izazvati raspravu. Nadam se da kod samog bivšeg predsjednika neće izazvati nikakvu nikakvu nepotrebnu gorčinu. A ukoliko stvar dospije do Ustavnoga suda ili do suda za ljudska prava u Strasbourgu ja nisam siguran da ovo može opstati. Ali o tome naravno mogu govoriti ljudi koji su u pravnoj materiji mnogo upućeniji nego što sam ja. To je pravo koje je dano i mi ga nekom retroaktivnom odlukom ne možemo ukidati a pogotovo sa ovom vrstom obrazloženja. A pokušaja da se to učini ima a obrazloženja i pravnih razloga nažalost nema. Kada bismo htjeli sve uvesti ona obrazloženja koja su se mogla čuti u javnosti, prigovora bivšem predsjedniku na obavljanje njegove uloge predsjednika tokom 2 mandata, političkih kritika i slično daleko bismo došli. I ja to ovdje neću ni ponavljati niti bih se i mogao svega sjetiti ali to zvoni u zraku, to je prisutno. Ja znam da ministrica i vaše ministarstvo, vaše ministarstvo gospođo ministrice to nema ni u primisli. Vi nastojite interpretirati stvar onako kako se interpretira sa jedne strane ali ta interpretacija neće moći izdržati ozbiljnu provjeru. Vratiti ću se na početak. Ponekad društva trebaju razbijati svoje institucije. Dođe vrijeme da ne vrijede, da ih treba mijenjati. I prije 25 godina smo mijenjali jedne institucije i stvarali druge ali u ovih 25 godina mi svoju zemlju nismo institucionalizirali koliko ni crnog pod noktom. Sporimo se oko autoriteta, sporimo se oko vrijednih i svetih stvari ali bitku za institucije u pravom smislu te riječi nismo na ozbiljan način poveli. Očekivali smo od bivšeg predsjednika Josipovića da će povesti bitku i predvesti bitku za institucionalizaciju zemlje, nažalost on to nije uradio. Mi zastupnici u Hrvatskom saboru imamo posebnu odgovornost prema tome, možda mnogo veću nego neki drugi. I utoliko nemojte mi zamjeriti, posebno neki od kolege, čiju aktivnost ovdje u Saboru posebno cijenim i doprinose raspravama i u Saboru i u javnosti ali mislim da ovaj prijedlog nije dobar. Hvala vam. Hvala. Imamo 5 replika na ovu raspravu. Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Pupovac, naravno da je intencija ministrice tako i Vlade da se smanje troškovi, brojni uredi, brojne agencije i tu trebamo dati svi potporu i to je u biti i reforma koja nas čeka kao i brojne druge reforme, nagomilane javne uprave. Međutim kažete nema razloga. Kako opravdati, jel sjećate li se vi možda kad je Stjepan Mesić 90-tih godina poručio da hrvatski građani srpske nacionalnosti, znači to je poručio uoči samog Domovinskog rata kazao i poručio da mogu slobodno otići iz Hrvatske uz uz pripomenu da samo mogu ponijeti zemlju ukoliko im se može stati na opanke, ako se varam, možete mi ispraviti ovaj citat. Sjećate li se možda uloge Stjepana Mesića 90.-te godine u Australiji kada smo trebali na pomirbu na zajedništvu ne gledajući tko je koje nacionalnosti, tko je bio ustaša, tko je bio partizan mu did, pradid, nebitno. Kad je kazao država uveliča u NDH, Ustaški pokret u Australiji dok su se davali čekovi, naša dijaspora da bi se Hrvatska vojska naoružala. Znači ne smijemo zaboraviti neke stvari. Sada vas vidim s njime skupa na prosvjedu, što je demokratsko pravo izmišljaju se nekakvi …/Govornik se ne razumije./… tu je opet Stipe Mesić glavni pa na službenoj komemoraciji u Jasenovcu, bivši predsjednik RH gdje je naša Hrvatska Vlada odala počast žrtvama on je u sasvim drugom danu na sasvim drugom mjestu. Znači, smišlja se, dijeli se narod, izmišljaju se nekakvi aveti prošlosti, ustaše, ne znam tko se izmišlja. Znači, da Stipe Mesić svoju ulogu nije opravdavao i ovom bih prilikom samo kazao istu stvar i pohvalu, dat istu stvar i mogao iskoristiti i bivši predsjednik Josipović ali nije. On je pet godina mogao biti a nije a zbog toga evo jednom treba kazati istinu tome čovjeku da ipak nije nanio štetu državi koliko nanosi Stjepan Mesić. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, vi ste jedan od onih na koje sam mislio kad sam govorio da cijenim doprinose koje imate u Saboru i u javnosti. Ali reći ću vam nešto, kad bih ja pamtio sve a pogotovo zlopamtio što sam čuo, vidio ili iskusio pa ja bih bio najveći rob toga iskustva koji hoda po zemlji među nama ovdje kao što vjerojatno ima i među vama ovdje također ljudi koji kad bi to pamtili, ne bi mirno bilo ništa od moje slobode i ništa od moje sposobnosti da rasuđujem a mi moramo rasuđivati s obzirom na to kako je danas i kako može biti. I kada nisam surađivao sa ljudima sa različitim iskustvom i sa ljudima koji su različite stvari govorili i činili ne samo ovakve koje vi spominjete u slučaju bivšega HDZ-ova dužnosnika Stjepana Mesića a kasnije i predsjednika RH teško da bismo bili ovdje gdje jesmo. A sad mi dozvolite da vam kažem jednu stvar koju mislim da sam dužan reći. U 25 godina postojanja naše zemlje kao nezavisne nema mnogo osoba koje imaju tu vrstu statusa koju ima predsjednik Mesić i naša je obaveza da to čuvamo i onda kad se s njim ne slažemo ni s onim što danas govori ni s onim što je jučer govorio. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. S pravom kolega postavljate pitanje, odnosno utvrđujete da ovim prijedlogom zakona kako ste rekli se bojite da neće biti koristi nego dapače da će biti štete. Vlada predlaže da će ukidanjem odnosno ovim prijedlogom zakona ostvariti uštedu od 600 tisuća kuna, pa se postavlja pitanje koliko košta zaštita novo štićenih osoba koje su to postale kada sad štitimo dva potpredsjednika i i njihove obitelji. Postavljate s pravom i pitanje ustavnosti jer Ustavni sud u svojoj odluci od 19.12.2013.godine koju poštovana ministrica govori, citira ali ne govori o njezinom sadržaju. Koji je to razmjer između izmjena koji se tim ciljem želi postići, gdje je to, kakav je to razmjer vrlina i zaštićenih vrijednosti. Na kraju krajeva postavljate ključno pitanje da smo dužni čuvati dignitet naših institucija i ljudi. Ali bojim se da mi imamo jednu staru navadu da se ponašamo tako a mnogi koji sebe nazivaju većim domoljubima od drugih, da se prema drugim predsjednicima država bili oni sadašnji ili prošli, ponašaju kao ponizni vazali a kod kuće kao nadmeni veziri.

prvo pohvalio bih u biti vaš nastup. Naime, ovo je tema koja obično u hrvatskoj javnosti uvijek izazove velike polemike, povišene tonove drago nam je da danas raspravljamo upravo na ovaj jedan trezven način. Pa ću ja pokušati se ne uvući u lijevo, desno prepucavanja, nego ću pokušati kao što ste vi braneći svoju tezu argumentirano, pokušati se argumentirano braniti i neka svoja razmišljanja s kojima se možda s vama ne slažem. Štednja, mi možemo govoriti da ovo nije vid štednje, da ovo nije način štednje. Međutim, morao bih se vratiti jedno 8 godina u prošlost kada je upravo gospodin tada predsjednik Mesić isto tako najavio štednju ako se sjećate da ćemo tisuću do dvije tisuće kuna uštediti ako se ukine počasna počast poginulim braniteljima. Dakle, i tada je bio jedan demagoški po meni potez iz razloga što se tad sa jedne strane kad je odgovaralo se pokušalo štediti i obrazlagat to sa štednjom, danas se na drugi način razgovara. Postavio bih pitanje kakva ćemo mi biti država kad nam se teoretski može dogoditi da imamo tri ureda bivših predsjednika. Zašto je primjerice predsjednik Josipović koji je odbio imati ovakav ured, zašto je on manje važan od predsjednika Mesića, to su neka pitanja koja si moram postaviti. Međutim, najvažnije, ono najvažnije pitanje, pitanje ovlasti bivšeg predsjednika Mesića. Naime, postoji nešto što se zove državna politika, postoji nešto što se zove aktualni predsjednik, postoji tanka granica između politike koju provodi jedna vlast i postoji ono na koji način predsjednik Mesić predvodi vanjsku politiku naše zemlje jer ipak moramo uzeti u obzir da on ipak ima određeni utjecaj na vanjsko-političkoj, utjecaja na međunarodnoj razini. S druge strane, koja je granica do koje mjere on ima ovlasti a da to ne uđe u konflikt sa vanjskom vanjskom politikom sadašnje Vlade. Dakle, to su neka pitanja koja mi moramo … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … raspraviti, razmisliti i u kojima moramo pronaći odgovor a da se ne uvučemo u rasprave ideološke lijeve ili desne. Hvala. Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, prvo što se tiče aktivnosti bivšega predsjednika i njegovih ovlasti one su striktno zadane zakonom i njegove ovlasti su poznate a ako mislite na njegove stavove, e to je nešto drugo. Ja sam rekao, sa njegovim stavovima se ne moramo svi i uvijek slagati kao što ne bismo trebali očekivati niti da se sa našim stavovima svi uvijek slože. Ali predsjednik Mesić sa svojom aktivnošću u sferi gospodarstva, pa i u sferi nekih oblika politike u pojedinim dijelovima svijeta i pojedinim zemljama je činio značajnu korist za Republiku Hrvatsku. Da li ga je državna politika uvijek koristila u skladu sa državnim interesima o tome možemo govoriti. Ali kad su u pitanju njegovi stavovi vratit ću se na sadržaj replike koji sam imao kolegi Bulju. Bivši predsjednik Mesić je bio jugoslavenski disident koji je zbog izraženih nacionalnih ideja dospio kao i drugi u zatvor. Potom je bio HDZ-ov disident zbog neslaganja sa određenim politikama kao što su i neki drugi postali nakon njega. On je pokazao samostalnost u politici i političkom djelovanju. I u svojem mandatu je, a i svojim političkim djelovanjem pokazao jedan tip politike i političkog etosa koji nije za podcijeniti, za koji je i on plaćao sam visoku cijenu i koji ide uz taj etos. A da je bio značajan faktor u hrvatskoj politici nesumnjivo i to treba cijeniti. Poštovani kolega Pupovac, lijepo ste izlagali ovo sve što ste do sada prezentirali na ovom vašem govoru. Međutim, mene jedna druga stvar zanima. Ova naša država je u takvoj krizi, u takvim problemima da mi živimo praktički na kredit. Vidimo iz svakodnevnog života koliko ljudi se pati u ovoj državi da bi samo osnovne stvari priuštili svojoj djeci i da bi kupili nekakve potrepštine, dok se na drugoj strani razbacujemo a to vidim ovdje kad sam došao u Sabor, da se ovdje stotine tisuća smatra nebitnim, da je to, a da ne kažem milijun kuna i više koje koštaju državu za nekakav posao koji ja nikad ne vidim nekakav napredak u svem ovom poslu, u ovih 25 godina. Ja bih vas prihvatio, a i podržao bih možda tu ideju da je rast BDP-a negdje 7, 8% a ne 1%, gdje jedva, jedva živimo i smatram da ovo nije primjereno bez obzira da li je to Mesić ili bilo tko drugi od predsjednika. Imaju svoje mirovine, zahvalni su ljudi ono što su dobro radili, a narod će reći da li je dobro ili nije, iako smatram i zadnje izjave predsjednika Mesića nisu primjerene koje je rekao u Jasenovcu. Ja osobno mislim da je ovo pretjerivanje i da mi moramo krenuti u racionalno trošenje novaca u ovoj državi i da ne smijemo se ponašati kao ne kažem pijani milijarderi, a u stvari sve što živimo i kako radimo praktično radimo na kredit. I ako vi smatrate da je milijun kuna nekakvih ništa, a predsjednik Mesić i dalje može raditi za dobro države i na nekakav volonterski način, nek' ima svoju zaštitu ali smatram kancelarije, toliki novac se bacat u nešto nepotrebno ja osobno mislim da nije potrebno.

Kad bi to bio početak, a kad bi kraj bio na tome da svi koji trebaju platiti porez, da svi koji deru ovu državu gdje god stignu i gdje god mogu to više ne mogu raditi, da svi oni koji trebaju plaćati doprinose za plaće, a ne plaćaju ih, da svi oni koji trebaju i tu deru državu također, da svi oni koji trebaju plaćati ljudima ono što su zaradili, a ne plate im, onda bih ja rekao nemojte od Mesića nego od mene. Ali ja ne vidim da će to tako biti, na žalost. Ali ja ne vidim da će to tako biti! I ne vidim koaliciju koja se spremna upregnuti u ta kola i to postići. Ali vidim drugo. Vidim da i ovo malo države što imamo stvorene u okolnostima slabljenja i jačih država od strane moćnijih centara moći nego što su većina država koje danas postoje na svijetu. Vidimo da se državi razvlasti. I mi smo svjedoci toga. I mi smo upregnuti u ta kola i kad dođu mladi ljudi poput našeg kolege Sinčića i kažu nam da se to događa mi ostajemo gluhi na to. Onome kome je dovoljno da državu doživljava samo kao domoljubnu priču a ne kao sredstvo za bolji život građana i njihovih prava možda će ovakvo nešto biti dovoljno, ali meni sigurno neće biti.

gospodina predsjednika Mesića koji je rekao: „Na početku ih bijaše trojica, nalazili su se u tamnim vežama Gornjega grada i u mračnim pivnicama Tkalčićeve gdje su radili protivno interesu Republike Hrvatske u njezinim najtežim vremenima Domovinskog rata i okupirane pola Hrvatske.“ Ne znam jesam li baš u zarez i točku rekao ali to je išlo tako nekako. Govoriti o gospodinu Mesiću, čovjeku koji je imao priliku učiti od najvećeg hrvatskog predsjednika pokojnog nam Franje Tuđmana koji je uspio među nama Hrvatima kakvi jesmo napraviti pomirbu sa jednim zajedničkim ciljem, a to je naša Hrvatska domovina, i mi sada nakon 25 godina opet raspravljamo o nekom novom Mesiću, o nekom drukčijem čovjeku koji je i sami ste rekli više puta bio disident, gdje nismo znali na kojoj je strani u interesu koga i zašto radi, čovjeka koji je osobno mene regrutirao na Velesajmu kad smo došli iz Valbandona sa Plitvica gdje nas je isto tako častio famoznim kavama, gdje nam je govorio o Hrvatskoj državi, o potrebi borbe za istu pa pa sam isto tako stigao i do Australije gdje sam se sreo sa ljudima koji su mu davali one čekove i koji su mi pričali i pokazali snimke kako je on tamo govorio, veličao ustaštvo pa se pitam koji zastupnik iz vas govori gospodine Pupovac, da li zastupnik srpske nacionalne manjine, interesne skupine, političke neke? Ja ne znam. Kako štititi čovjeka koji cijelim svojim životom je uvijek bio protiv nekoga i nikad za nikoga? Kakav je to čovjek? Evo, meni je to dovoljno. Zahvaljujem potpredsjedniče, ministrice, kolegice i kolege. Klub SDP-a će biti protiv ovog zakonskog prijedloga zbog toga što je on nepatriotski i što šteti interesima Republike Hrvatske. Kaže se u obrazloženju da će se njime ostvariti ušteda od 600 tisuća kuna. Možda. Mi računamo da su koristi za Republiku Hrvatsku iz dosadašnjeg djelovanja bivšeg predsjednika Mesića bile daleko veće. I da ćete štedeći 600 tisuća kuna napraviti ogromnu štetu RH. Da li se 600 tisuća kuna moglo nekako uštedjeti drugačije? Pa moglo se. Mogli ste npr. inzistirati da sadašnja predsjednica, pustite bivšeg, da sadašnja predsjednica samo održi svoje obećanje političko najvažnije, drugih se nitko i ne sjeća, a to je da će smanjiti broj djelatnika u svom uredu i da će se preseliti u Visoku jer je to jeftinije. Pa kad vam je toliko stalo do te uštede i do Proračuna Republike Hrvatske, a treba vam biti stalo, onda ste trebali inzistirati kod sadašnje predsjednice i javno barem javnim političkim pritiskom zahtijevati ništa drugo samo da ispuni ono što je obećala. I da time još ispravi jednu drugu štetu da nemamo predsjednicu koja laže. Dvije stvari biste uspjeli. Mogli ste inzistirati i na tome da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović plati porez za donaciju koju je dala HDZ-u jer to moraju raditi svi građani Republike Hrvatske, plaćati porez, a mi imamo predsjednicu koja izbjegava plaćanje poreza državi kojoj predsjeda. Pa da je ona platila porez za donaciju koju je dala svojoj stranci eto novca u proračunu. Pa kad se toliko brinete u proračunu pa što se niste brinuli i na takav način. Što je zadaća bivših predsjednika Republike pa i ovoga? Postoje nekakvi poslovi koje država mora napraviti a koje ne može raditi službena politika. Primjerice, u Zapadnoj Sahari postoji jedna misija UN-a i mi imamo tamo 7 naših vojnika. S obzirom da Maroko s kojim mi njegujemo dobre i prijateljske odnose ne priznaje termin Zapadne Sahare nijedan aktualni političar u povijesti Republike Hrvatske nije obišao to područje i neće ga ni obići. Jer bi time naštetili odnosima sa Marokom. To je zadaća bivših predsjednika. To rade svagdje u svijetu gdje postoji ta institucija. To su takvi poslovi. Evo dok mi ovo raspravljamo predsjednik Mesić je u Moskvi, konferencija o sigurnosti. Nije išao o trošku Republike Hrvatske, ne košta nas ništa, organizatori su mu platili taj put. Predsjednik Mesić je obišao dosada kao bivši predsjednik Kinu, Azerbajdžan, Tursku, Maroko, Južnu Koreju, Njemačku, Španjolsku, Italiju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo, Indiju, Turkmenistan i još druge zemlje. O svakom njegovom posjetu bilo je obaviješteno Ministarstvo vanjskih poslova i naša diplomatska misija tamo, naše veleposlanstvo. Ja nisam čuo a nitko od vas nije čuo da je i jedan ministar vanjskih poslova nikada se izrazio negativno o bilo kojoj od tih Mesićevih misija. Nitko njemu ništa nije tu mogao prigovoriti. E sada ja vas pitam jesu li ovi njegovi posjeti bili korisni? Ako su oni bili korisni a vi ćete ih sada ukinuti, vi ćete napraviti štetu za RH, napraviti ćete štetu, nepotrebnu. E sada koji su vaši motivi? I HSP Ante Starčević je pošao sa ovom inicijativom onda ju je povukao kada je Vlada došla sa svojom. Ljudi koji su dobili preferencijalnih glasova manje nego što se predsjednik Mesić do podnevna rukuje sa ljudima. On se do podneva rukuje sa više ljudi nego što su ovi iz HSP dobili preferencijalnih glasova. E ali oni iz čiste pakosti, to je ono kada ono nešto što je malo i beznačajno hoće napakostiti nekome tko je veći i značajniji od njih i onda predlažu ovakve zakone. Pa njih, oni, Mesić samim svojim postojanjem njih vrijeđa, on njih smeta, on njih žulja kao kamenčić u cipeli. Zašto? Zato što svojim primjerom, svojom veličinom pokazuju koliko su oni mizerni i bijedni. E to mu ne mogu oprostiti. To mu ne mogu oprostiti. Smeta ih također i njegov antifašizam, pa i njegove poruke koje je rekao u Jasenovcu ali i u svim drugim prilikama. Ne mogu se oni pomiriti, ni vi ni ova Vlada, ne možete se vi pomiriti sa tim antifašizmom. Vi ćete nastojati onemogućiti bilo kako, bilo koga tko propagira antifašizam. Meni je ovdje predsjednik Sabora udijelio opomenu, ukor kada sam postavio pitanje o antifašizmu jer to nije mogao podnijeti, to naprosto nije mogao podnijeti. Vi ste takva Vlada. I onda kada vam Mesić kaže tamo onaj tko pjeva ustaške pjesme, tko podiže ustaške barjake, tko nosi ustaške znakove, tko negira ustaške zločine taj je ustaša. Kako da vi to podnesete? Jer kada biste vi to prihvatili onda ne biste mogli imati te ministre u Vladi koje imate. Znači ovo je jedan zakon pakostan, zlonamjeran, gotovo privatni, on ide ad hominem, ona ide na instituciju bivšeg predsjednika, ona ide direktno protiv Mesića jer ga ne podnosite jer je veći i značajniji nego što ćete vi ikada biti pa da živite 500 godina. On je bio gradonačelnik Orahovice u socijalizmu ali ne na listi Komunističke partije Saveza komunista nego na svojoj listi, građanskoj listi. Prvi disidentski gradonačelnik Orahovice, politički zatvorenik, predsjednik Vlade RH, posljednji predsjednik Predsjedništva Jugoslavije, predsjednik Hrvatskoga sabora, predsjednik Republike Hrvatske u dva mandata, teška mandata. Kada će tko od vas postići jednu desetinu toga? Kada. …/Upadica se ne čuje./… Kada? Kada ćete biti takve osobe? Kada ćete biti takve osobnosti? Kada ćete biti takvi ljudi da vas pozivaju iz ovoliko zemalja svijeta koje sam nabrojao? Kada? Nikada. I baš zato što to nikada nećete biti sada ga nastojite onemogućiti. Promijenili smo 2014. ovaj zakon i ograničili to na 5 godina ali smo naravno uvažavajući principe prava ostavili to Mesiću jer zakoni ne smiju djelovati retroaktivno ali to vas ne zanima. Ovo će vjerojatno doživjeti ustavnu tužbu kada vi to izglasate, ne znam kako će reagirati Ustavni sud, ali logika, pravna logika nalaže da se zakoni ne donose retroaktivno. I vi to znate, pa niste tako neuki, vi to znate ali ih namjerno donosite jer je vaša pakost veća od vaše pameti. Vaša želja da njemu naškodite je veća od logike, ona je naprosto nesaglediva. Vi ćete napraviti štetu RH, ma nema veze, to vas ne zanima ako još usput možete naštetiti Mesiću. I to je vaš jedini interes, vaš jedini razlog. Ajmo malo još o licemjeru. Zamislimo da je predsjednik Tuđman živ i da je bivši predsjednik, je li bi se HDZ usudio ovo pomisliti da ukida Ured bivšeg predsjednika Republike Tuđmana? Usuditi pa pomisliti. Ja mislim da ujutro kada bi netko pomislio da bi se odmah išao prijaviti, sam sebe i reći gledajte meni se jutros rodila jedna grešna misao, opasna misao. Licemjeri ste, naprosto ste licemjeri i to nevjerojatno veliki jer za vas nisu svi, za vas ne znači ništa institucija predsjednika, vama osoba znači. Gledajte ja, ajmo promijeniti Ustav i birati predsjednika u Parlamentu. Ne treba im onda nikakvih 5 godina, onda je posve protokolarna figura koja nema nikakvih drugih ni ovlasti ni ništa, on predstavlja protokolarnu zemlju. Onda ne treba 5 godina ni ured ni ništa jer je uloga predsjednika Vlade puno veća od uloge predsjednika Republike koja je protokolarna. Ali dok tone napravite, dok niste spremni to napraviti pa nemojte biti tako zlobni, tako pakosni i tako licemjerni. Ja osobno smatram da bi svaki predsjednik republike kad mu završi dužnost trebao ići u Ustavni sud. Trebalo bi ga čekati mjesto u Ustavnom sudu. Pa dati dva mandata i tamo koji su po osam godina ili doživotno ne znam, stvar dogovora ali to je dignitetno mjesto za nekoga tko je neposredno izabran ovaj još i dva puta. E pa sada dok to ne napravite, dok dolazite, mi smo očekivali reforme koje ste obećavali, to čekamo, takve reformske zakone, a ovo je vaša reforma izgleda jedina koju ste u stanju osmisliti, osim što ćete povećati radni staž odnosno životnu dob za umirovljenje na 67 godina i povećati cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja i ukinuti Mesiću ured. To je jedino što znate, to su vaše reforme, to je ono što ste obećavali i to je ono što izvršavate. Jadno, stvarno jadno. Ja mislim da u svemu ovome Mesić neće tako loše proći. Njemu će Savez antifašističkih boraca sasvim sigurno ponudi ured u svojim prostorijama a ja mislim da bi on trebao pozvati građane da ga financiraju, taj njegov ured. Pa kad neće Vlada RH na svoju sramotu, sigurno će se naći dovoljno veliki broj građana koji cijene predsjednika Mesića daleko više od ovih jadnika koji ovakav jadni, tragikomični zakon predlažu. Hvala vam.

potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega zastupnik povrijedio je Poslovnik, članak 238. st.6 svojim ponašanjem odstupio je od općih pravila ponašanja u Hrvatskome saboru i s izlaganjem je teško uvrijedio instituciju predsjednice Republike kazavši da predsjednica laže. Mislim da je to nedopustivo i da kao najviši Dom, Hrvatski sabor, zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru ne bi se smjeli koristiti ovakvim rječnikom, štoviše predsjednica RH uštedjela je milijune iz proračuna, smanjila je broj savjetnika koji su državni dužnosnici te uvela savjetnike koji volonterski obnašaju svoje dužnosti. Ono što mogu razumjeti, frustraciju zastupnika Stazića što nije pobijedio njihov kandidat koji bi novac koji je dobio iz državnog proračuna ne bi utrošio na humanitarne svrhe kao što je to učinila sadašnja predsjednica Republike ali te frustracije kolega zastupnik mora liječiti negdje drugdje a ne u ovom Visokom domu. repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro

Međutim, kad veličate bivšeg predsjednika, mi ovdje ne radimo o uveličavanju ni o umanjivanju bivšega predsjednika nego da bude ujednačen sa svim budućim predsjednicima RH i dosadašnjim pa evo Ivo Josipović nije koristio pravo tih pet godina, zbog čega bi Stjepan Mesić bio doživotno? Naravno da je to jasno, da je to ušteda a kad branite Stjepana Mesića, sve sve ste nabrajali, zaboravljate isto vi 90.-tu godinu kada je bila potrebna pomirba i sinova Partizana i Ustaša da bi zajedno stvorili Hrvatsku slobodnu, kad je veličao NDH i ustaški pokret, Dal mu tu plješćete, a danas sasvim drugo. Danas na istim krilima samo dijeli narod kao izmišljajući Fašiste, tko je Fašist, hoćete reč da sam ja Fašist, ili netko od nas ovdje koji smo kao djeca išli u Domovinski rat, braniti Hrvatsku državu i isto drugi ljudi su branili svoj posao na drugim mjestima, izmišljajući, djelići narod. Zašto? Zbog toga jedino može tako opstati na ovome političkome tržištu, znači, na podjelama. Sad sebi govoriti, ali kasnije ćemo u izvjesnom izlaganju sve što je Stjepan Mesić kao predsjednik republike, koliko je donio, pridonio RH, treba dobro, treba vremena zato i naravno zaboravili ste i posjetu Sjevernu Koreju, kod ovoga njihovoga vođe, to ste zaboravili isto kazati, da je i tu bio u posjetu na račun građana RH. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovako, predsjednik Mesić kažete veličate je NDH i Ustaški pokret. Ja ne mislim i cjelokupna Hrvatska javnost doživljavaju predsjednika Mesića kao izrazitog antifašistu i protivnika Ustaškog pokreta. Ako je on nekada u Australiji dao nekakvu izjavu, on se te izjave kasnije odrekao i sasvim sigurno promijenio svoja stajališta. Vi kažete da ondje vidi svagdje fašiste. Ne vidi on svagdje Fašiste, on vidi Fašiste tamo gdje oni jesu. Vidi njihovo fašističko i ustaško djelovanje i samo ih tako naziva. Nek prestanu djelovati ustaški, sasvim sigurno ih neće vidjeti. Kažete da ja veličam predsjednika, ne, nisam ja njega veličao, ja sam samo nabrojio što je sve radio. Kažete da treba izjednačiti predsjednike, slažem se. Prema svim predsjednicima treba imati isti odnos, pa ako bivši predsjednik nešto slaže onda bih ja njemu rekao, bivši predsjedniče, ti si lažac. A kad aktualna predsjednica nešto slaže, onda ću ja njoj gospođo zastupnice svaki puta reći, predsjednice lažete, lažete. Jer ste rekli da ćete se preseliti u Viosku, a niste se preselili, znači slagali ste. Rekli ste da ćete smanjiti broj djelatnika u svom uredu, a niste, znači, lažete a vi sad ponovno tražite povredu Poslovnika a ja ću vam ponovo ovo ponoviti pa koliko god puta vi budete tražili povredu Poslovnika toliko ću ja puta reći da predsjednica

Poštovani potpredsjedniče, ja ne mogu vjerovat da je meni netko pričo da ću ja ovdje sjediti i slušat ovake nebuloze, pa ja ne bih nikad ovdje došo, vjerujte Ja ću ovdje živčano oboliti od nekih stvari. Ja u ratu nisam strado gdje sam prošo od Vukovara do Dubrovnika, nema šta nisam vidio, nema šta šta nisam radio. Ali ovake stvari što ovdje slušam, pa ja se osjećam tako jadan, bijedan, malen, nesposoban, neškolovan, neuk i da ne znam šta pored take veličine jedne svjetlosti, časti, ljepote Mesićeve. Mogao bi ić na izbor za miss. Ja ne znam da li govorimo o istoj osobi? Pa to je mister, da. Taj čovjek, pa on meni djeluje kao neka nasljednica Tita i poslije Tita Tito, bila je ona parola koliko se sjećam kad je onaj, kad Iđe tako on istim putevima ko i njegov Tito. Ide preko nesvrstanih, skuplja on te tamo koje nitko nije htio ili su oni narasli od tada od kad ih nitko nije htio i pogađa neke poslove. Pa ako on je toliko poduzetan, on za nešta ili za nekog radi, ali za hrvatske interese ne radi jer ni ovdje nije radio za njih, barem ne za jedan dio Hrvatske. Jedne je oplivavo, drugima je davo. Nego hajmo mi nek' lijepo čovjek otvori neku firmu, preduzeće, nek' se registrira, nek' plaća PDV, pa nek' radi i za sebe, pa bit će i nama kroz PDV. Hvala vam lijepa. Ošla minuta Odgovor na repliku. šta se ovdje u Saboru govori osjećate jadno, bijedno i mali. Ja mislim da je vaš osjećaj potpuno opravdan. Kažete, da ste znali šta ćete ovdje čuti da nikad ne bi došli u Sabor. E to bi bilo najbolje.

Ja sam promislio u ovom Poslovniku bi možda nekada, odnosno ne nekada, nego kad izlaže zastupnik Stazić trebalo dozvoliti i replike onoliko vremena koliko on izlaže, jer ja sam ovdje bilježio uz to što je uvrijedio službenu instituciju RH predsjednicu RH, ravno izrekao 21 laž u svega 12 i pol minuta 21 laž. To što njegov podanički mentalitet znači može se svrstat uz onu Facebook poruku od jučer vezano za uvaženog gosta koji smo dobili, danas imali ovdje u Hrvatskoj, a poslao njegov stranački kolega mi zaista ne. Ali što se tiče Ureda predsjednika, bivšeg predsjednika on se uistinu može i slažem se s vama financirati od recimo jedne desetine onih novaca koji su nestali iz Australije ili se negdje izgubili ili u oceanu pali, može jedno tri života se isfinancirati i nikakvih problema neće biti. Nadalje, teško je zaista odgovarati kolegi Staziću jer 21 laž je uistinu previše za dvije minute. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor na repliku. Molim vas malo tiše, dopustite zastupnicima da iznesu svoja mišljenja. Otišao, zaboravio je isključiti mikrofon. A je, netko ga je drugi isključio. Dobro. Dakle, kaže da mu je teško odgovoriti. Meni se čini da je njemu teško slušati odgovor, jer on replicira i onda utekne. Nema toliko građanske smjelosti ni zastupničke odgovornosti da barem sasluša odgovor na svoju nemuštu repliku. Kaže da sam izrekao 21 laž u 11 minuta, to je 2 i pol minute. A nije mi rekao ni jednu što sam slagao. Što sam ja to slagao? Ni jednu laž nije naveo. da su, da je Mesić u Australiji uzeo neke novce, ukrao neke novce. Pa šta nije digao kaznenu prijavu protiv Mesića ako je siguran u to? A ako ne digne kaznenu prijavu ako je nije digao onda je samo i jedino običan klevetnik. Vi zastupniče koji ste otišli iz sabornice jer niste u stanju ni morala imati, ni karaktera saslušati odgovor na repliku. Vi ste klevetnik. Sljedeća je replika uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala. Pa kolega Staziću, ja bih evo na početku rekao da je, da je dosta tog vašeg moralnog kamatarenja ovdje u Hrvatskom saboru. Zaista vi niste taj koji bi nam trebali držati nekakve lekcije o moralu s obzirom na sve učinjeno u prošlosti, ali i s obzirom na činjenicu da veličate i podržavate zločine počinjene na Golom otoku. Na žalost to ste učinili kao potpredsjednik Sabora i bilo me sram u tom trenutku. Opravdali ste to, vjerojatno SDP to također podržava i to je vaša politika i činite to i dalje. Što se tiče ureda bivšeg predsjednika jedan drugi bivši predsjednik rekao je u jednom trenutku da bi bio potreban ako bi od njega nešto očekivali. Znači, da bi bo potreban ako bi od tog prvog bivšeg predsjednika nešto očekivali. On nije ništa očekivao, vjerojatno ni mi svi danas i u buduće nećemo ništa očekivati tako da je sve rekao kroz tu jednu rečenicu. Što se tiče stavova SDP-a čuli smo i 2014. Ivo Jelušić u ime kluba kaže: „Treba na neki način težiti tome, pa to i činimo da se pomalo gruba kasta političkih, privilegiranih ljudi bude sve manje kasta.“ Određena prava koja su ovim zakonom regulirana bivši predsjednik imat će 5 godina, sasvim dovoljno. Dakle, ne doživotno, nego pet godina i to je sasvim u redu. Evo, to je 2013., znači do 2018. bi to nekako izašlo. Međutim, Ustavni sud je to maknuo pa sad idemo dalje. I sad dolazimo do ove priče o ustašama. Strašno! Kad Fred Matić i Ante Kotromanović zapjevaju Juru i Bobana to je radi društva, kad gospodin Mesić veliča ustaštvo tamo nekih '90-ih to je radi neiskustva valjda bilo pa je odmah postao antifašisti, veliki antifašista kažete najveći u Hrvatskoj. Kad Peđa Grbin zapjeva Čavoglave to je zato jer je bio malo pripit. Pa meni se čini nakon ove vaše rasprave da još ovdje ima ljudi koji su pod gasom i onda ovako fino raspravljaju o zaista jednom zakonu koji treba ukinuti, jednostavno ga treba ukinuti. Nenad (SDP)** Vi sada pokušavate uvjeriti javnost da su Kotromanović, Fred Matić, Mesić, Peđa Grbin veliki ustaše. To vi pokušavate uvjeriti građane … /Upadica se ne razumije./… Nemojte dobacivati, strpite se malo. Pokušavate uvjeriti građane i nadate se da će građani povjerovati u vašu inteligenciju. Nadate se. Ja ne znam na čemu vi zasnivate tu svoju nadu. Ja ne znam koliko biste vi to puta morali ponoviti i koliko uvjerljivo i koju bi inteligenciju morala imati ta osoba koja bi vama mogla povjerovati jednu jedinu riječ, jedno jedino slovo od te vaše izjave. Kažete da je tu bio Jelušić protiv kaste privilegiranih ljudi kad smo mijenjali ovaj zakon. Pa jesam i ja sam isto protiv kaste privilegiranih ljudi, jesam. protiv sam toga da povećanjem potpredsjednika Vlade svaki dobije osiguranje i trošite više iz proračuna. I to je kasta privilegiranih ljudi. Ne vidim da se vi protiv njih bunite. I ograničili smo mi ovo 2014. godine na 5 godina, mi smo ograničili, naša parlamentarna većina ali smo kao što sam rekao i držimo se zakonskih principa ako je nešto ostvareno pravo onda se to pravo ne može ukidati naknadno. Može se samo ukidati pro futuro. E sad, kad vi to shvatite onda ćete valjda shvatiti da Mesić, Kotromanović, Matić i Grbin nisu ustaše.

da treba štititi interese predsjednika i da se ti novci odvajaju za predsjednika da može putovati svijetom. Ja vas razumijem stoga što vidim da vi već 20 godina otprilike, ne znam točno, sjedite u ovom Saboru i primate dobre plaće, ne radite i vama novci ustvari nisu problem. Hrvatskom narodu su novci problem. A koliko znam da za svakog saborskog zastupnika stranka dobije 30 tisuća kuna pa kad ga toliko uvažavate i toliko volite lijepo iz vaše stranke izdvojite toliko novaca i financirajte predsjednika. A ono što ste rekli da predsjednica nije dala otkaze ljudima na Pantovčaku, ja to ne znam točno ali evo hvala Bogu da ljudi rade, i smatram da taj novac dobivaju i moraju od nečega živjeti. Druga stvar, da bi ukinuli to to je otprilike 100 plaća u brutu po 10 000 kuna, to nije malo, a onaj tko ga voli i tko smatra da za njega radi na kraju može ući u vašu stranku i lijepo ga vi financirajte iz vaših novaca. Nažalost, smatram da bi to trebalo i smanjiti. Pa i meni i svim strankama da bi ovaj narod u ovakvoj krizi mogao živjeti. Odgovor na repliku. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovako, prvo ne odvajaju se novci za putovanja predsjednika Mesića. Vi pojma nemate kako funkcionira njegov ured. On jednom jedinom lipom iz proračuna ne financira svoja putovanja. Sva njegova putovanja financiraju oni koji ga zovu, znači domaćini. Prema tome, kad već o nečemu govorite u Saboru morali biste se informirati tako da ne lupetate makar što da vam se ljudi ne smiju. Kažete da ovi iz ureda predsjednice moraju od nečega živjeti pa da ona zato nije smanjila broj. Pa što je obećavala da će smanjiti broj? Pa jesam joj ja rekao da to obećaje? Jesam ja to od nje tražio? Pa valjda je znala da ti ljudi primaju plaću i prije nego što je dala to svoje lažno obećanje. Ili vi gospodine Mišiću tvrdite da nije znala? Da nije znala da ljudi tamo rade za plaću? Pa ako je znala da rade za plaću a obećala je da će smanjiti broj zaposlenih onda je valjda znala i da će ti ljudi prestati primati plaću. To je logično. I sad zadnja stvar, kažete da ja ovdje sjedim 20 godina i ne radim ništa. Ja ovdje sjedim 20 godina i ne radim ništa?! To ste rekli. Pa jedan od najaktivnijih zastupnika, nije doduše 20 nego 16, bit će i 20, a nadam se da će vaša aktivnost biti stoti dio moje aktivnosti ne doduše po kvaliteti izlaganja ali barem po kvantiteti. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika MOST-a, uvaženi zastupnik Miro Bulj. kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Stvarno se postavlja u Hrvatskoj pitanje čemu ovoliki uredi, čemu ovolike agencije pa također i čemu Ured bivšeg predsjednika Stjepana Mesića van okvira 5 godina koji imaju pravo svi predsjednici dosada i budući. I moramo istaknuti da bivši predsjednik Ivo Josipović nije koristio tu privilegiju i uštedio je znači 5 godina ureda prije ovoga. Evo Stjepan Mesić je, ovdje se otvorila i rasprava, ja ću da kažem odmah u ime kluba MOST-a da ćemo prihvatiti ovaj prijedlog Vlade i da će nastaviti sa ukidanjima bespotrebnih stvari u Republici Hrvatskoj koje isključivo koriste samo sebi ili da posjećuju Kim Sun Jonga u Koreji. Kada pričamo o bivšem predsjedniku Stjepanu Mesiću, Stjepan Mesić je bio i predsjednik Sabora tri puta. Također potpisao je Izmjene i dopune Zakona o pretvorbi '92.,'93. i '94. godine. Također i Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju '92. izmjene i dopune tog zakona '93. godine. Nije nam poznato zašto se u to vrijeme niti jednom riječju nije bunio, protivio protiv pretvorbe i privatizacije. Dapače i sam je pokušao sudjelovati u toj igri putem našičke cementare ali odustao je kada se pojavila u medijima. Iz predsjedničkog ureda Stipe Mesića haškom tužiteljstvu je dostavljeno 8 tisuća obavještajnih dokumenata i 4 tisuće stranica različitih transkripta. I to nije bila državna nego privatna suradnja sa Hagom jer temeljem Ustavnog zakona o suradnji RH i Međunarodnog Međunarodnog kaznenog suda u Hagu državna suradnja dostava dokumenata i slično mogla se ostvariti isključivo putem Vladinog ureda o suradnji sa Hagom. To može potvrditi Orsat Miljenić, žao mi je što nije koji je u to vrijeme bio na čelu toga ureda. Zanimljivo je da je Hag od tih tisuću nezakonito dobivenih dokumenata pobrao nekoliko stotina onih koji su bili interesantni i od Vlade zatražio da ih se deklasificira. I umjesto da odmah istraži tko je državne dokumente nezakonito dostavljao Hagu tadašnja Vlada na čelu sa Ivicom Račanom dokumente je dekvalificirala. Dokumente koje je znala da je Hag do nje došao nezakonito. Stipe Mesić je '97., '98. bio i haški svjedok. I to nije toliki problem. Čak i ono što je tamo govorio ostaje njemu na dušu. Njegovi apologeti će iz svoga kuta gledati i kazati i vrijednosni sudovi da njegovi vrijednosni sudovi Stjepana Mesića u Hagu su istiniti, njegovi protivnici da su laž. Neki će to nazvati i veleizdajom. Premda osobno smatram da je u tom svjedočenju izrečeno niz neistina, o tome se u demokraciji može i raspravljati. I zbog toga ne trebamo imati iste stavove. Ali je jedno nepobitno, Stipe Mesić je godinama prije i nakon što je postao predsjednik hrvatskom narodu lagao kako je u Hagu svjedočio protiv Slavka Dokmanovića koji je bio gradonačelnik okupiranog Vukovara što je tek dijelom istina jer Stipe Mesić je u Hagu bio i svjedok optužbe protiv hrvatskog generala Tihomira Blaškića što je godinama pobijao premda je to neoboriva istina. Kakav je to državnik koji laže svome narodu? Danas kada se puno govori i piše o ugrožavanju istine i sloboda medija bilo bi nemoralno prešutjeti kako je zbog otkrivanja istine o svjedočenju Stjepana Mesića u Hagu niz hrvatskih novinara bilo progonjeno i …/Govornik kao npr. Josip Jović čak je bio i zatvoren. Zašto se tada o tome šutjelo? Zašto se o tome i danas šuti? Zbog nezakonitog dilanja državnim dokumentima protiv Stjepana Mesića je bila podignuta kaznena prijava. U njoj je kao dokaz navedena snimka koja se puno puta vrtjela na televizijama, snimka kako strani novinari ulaze u arhiv predsjedničkih dvora, Pantovčaka, iz nje kao iz samoposluge nose kuverte sa državnim oznakama tajnosti. Poslušajte dobro, tajnosti iz Domovinskog rata, u dokumentaciju ulaze strani novinari, par godina nakon rata i iznose kao iz samoposluge.

Kada uspoređujemo predsjedniče laži svakako treba se podsjetiti afere Clinton-Lewinski. Nije američki Kongres raspravljao o opozivu američkog predsjednika zbog onoga što je Monica Billu Billu napravila u ovalnom uredu nego zato što je Bill lagao naciju da se to nikada nije dogodilo. No što je dopušteno Stjepanu Mesiću u Hrvatskoj nije Bill Clintonu u Americi. Sjećate li se Stjepana Mesića što je poručio hrvatskim građanima srpske nacionalnosti uoči Domovinskoga rada? Poručio im je da ako su nezadovoljni mogu slobodno otići iz Hrvatske uz pripomenu uz pripomenu da sa sobom mogu ponijeti zemlju koliko im se može stati na opanke. I ako me netko može demantirati, ili se ja možda varam, sjećate li se kada je veličao ustaški pokret i NDH u Australiji dok su se kupili čekovi ili se varam, ili me može netko demantirati? Sjećate li se Stjepana Mesića gdje veliča totalitarni ne antifašizam, to moramo podijeliti, znači Drugi svjetski rat i antifašistički pokret, gdje veliča komunizam pod totalitarnim obilježjima kao što je totalitarno obilježje slovo "U" tako je i zvijezda petokraka. Kao predsjednik Republike on je pod zvijezdom petokrakom držao govore i izmišljao razne aveti isključivo dijeleći narod i pokušaju da dijeli narod na na podjelama iz Drugoga svjetskoga rata. Znači riječi i dvije o graditeljstvu. Stjepan Mesić je nakon što je prestao biti predsjednik kupio velika dva stana u elitnom dijelu Zagreba, naravno, šta je i moguće. Najprije nije htio kazati otkuda mu novac a onda je rekao da mu ga je posudio jedan od prijatelja pa kada mu vrati. Taj prijatelj javno je potvrdio kako je zbilja dao novac Stipe Mesiću. stotine drugih tisuća ljudi što ne mogu posuditi par milijuna kuna pa kada vrate. Ali zanimljivo je da baš taj prijatelj u kojega je Stipe Mesić posudio novac za stanove imao isto ime i prezime kao jedan gospodin koji se spominje kao lobist u aferi "Patrija". Ja ne znam, je li ovdje možda riječ o istoj osobi? Pa ako netko zna, posebno ako je riječ o istoj osobi neka kaže da zločesti ljudi ne bi iz svega izvlačili pogrešne zaključke. Stjepan Mesić kad je postao predsjednik RH odmah je vrijeđao bivšega predsjednika, prvoga hrvatskoga predsjednika, utemeljitelja RH, doktora Franju Tuđmana, sa ružnim izjavama, uspoređuju ga sa Slobodanom Milošević, ja čak ne citiram, ja taj čak ne mogu licitirati. Radi se da jedan ne more iz zemlje a drugi iz zemlje. On je vrijeđao bivšega predsjednika s kojim je bio suradnik, od kojega je trebao učiti kada se stvarala RH na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom i Hrvatskim braniteljima. Stjepan Mesić i sada na komemoraciju u Jasenovac premda ga plaća država odlazi van u posebnoj skupini a ne odlazi sa službenim djelom Vlade, zbog čega? Jer želi ideološki dijeliti narod, želi na taj način i dalje manipulirati hrvatskim narodom. Pošto će MOST podržati ovaj prijedlog, imam i amandman da se na prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika RH po prestanku obavljanja dužnosti, Konačni prijedlog zakona u hitnom postupku, da se taj amandman, ubiti amandman glasi ovaj zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama. Članak 3.mijenja se i glasi: glasi: „ponavljam ovaj zakon stupa na snagu prvog dana od dana objave u NN zbog tih vremenskih usklađenja, ali neće do 1.6. ako slučajno ne bude, da ne bi bilo prvoga svibnja zbog maloga vremena. Još jednom, svi budući predsjednici, svi državni dužnosnici mogu pomoći RH. I triba ih uvažiti. Međutim da netko doživotno ima ured na teret građana pa bilo tko nije u redu. I opet ponavljam pozitivan primjer, ako Ivo Josipović mogao kazati meni ne treba pet godina ured bivšega predsjednika, čemu doživotan ured Stjepanu Mesiću o kome je MOST dao stav da ovaj prijedlog od Ministarstva mi usvajamo i nadamo se ministrice čim prije da će ukinuti bezbrojni uredi, agencije koje su nepotrebne i koje su samo stvarano za uhljebljivanje političkih elita. Hvala lijepo. Ova rasprava izazvala je dosta replika. Prva je uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj, upravo je ova vaša rasprava dokazala da intencija ovog zakona nije ono što piše u obrazloženju zakona a to je jedna mala reforma koju vi nudite a to je da se ukine ured bivšeg predsjednika, odnosno da se konkretno ukine ured predsjednika Mesića pod opravdanjem da će se znači kroz to ukidanje uštediti 600 tisuća kuna što mi pozdravljamo u HNS-u svaku uštedu koja se može učiniti pa i tu da svi uredi, sve agencije redom u ovoj državi smanje svoje troškove. Međutim, iz vašeg izlaganja je sasvim jasno da intencija ovog zakona nije to nego da intencija ovog zakona revanšizam prema osobi Stjepana Mesića kao bivšeg predsjednika RH. I bilo bi minimum minimuma da budete pošteni prema javnosti i da kažete da je tome tako. I uz Stipu Mesića ste za sve ovo što ste danas izrekli mogli optužiti, mogli ste ga optužiti za veleizdaju, mogli ste ga procesuirati itd. na taj način ga maknuti sa političke scene. Ovaj način je sa vaše strane, sa strane MOST-a populistički, a sa strane ovih koji vas podržavaju HDZ-a je revanšistički. Zato bilo bi pošteno da nam to ovdje kažete da je tome tako a ne da nam u prvoj rečenici kažete da idete u reforme ušteda a onda nakon toga da nam obrazlažete zbog čega ustvari ukidate ured Stjepana Mesića.

da vam je žao. Ustvari meni je žao što vi niste proveli reforme u tvrtkama, agencijama vi dok ste bili na vlasti, pa npr. u HEP-u da nemamo sad dva direktora, jednoga koji je od bivšeg vašeg predsjednika kum, a sad je drugi kum pa moramo sad bivšemu kumu platiti milijun kuna, HEP, pa primjer to su one reforme koje su mnogo veće štete nanijele nego sami uredi. ja ne znam zbog čega ste vi baš prozvali da ovdje zbog nekakvih HDZ utjecaj ili netko ima utjecaj, zbog čega? Pa HDZ je baš podražavao Stjepana Mesića, nije baš u lošim odnosima bio Stjepan Mesić i Ivo Sanader u to vrijeme. Ne možemo sad potvrditi da tada Sanader nije baš podržavao da Stjepan Mesić bude istaknut, tako da prema tome, mi to ne morate prigovarati. Naravno da mi možemo iznijeti svoje stavove, demokratskim načinom se ne razumije./… kao što je iznio sve ono što Stjepan Mesić nije radio u interesu RH u očuvanju interesa RH. To je moje pravo i imam pravo iznijeti, ne vrijeđajući, dozvoljavajući raspravu bilo kome od vas. Znači ali će MOST nezavisnih lista i nadam se da će to ministrica čim prije iznijeti ovih dana, da će reforme se provesti na vašu ne znam žalost ili radost a sigurno se neću ponašati kao što se vaša stranka ponašala proteklih godina na trgovačkim osnovama. Hvala lijepa. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, ovo je bilo u najboljoj maniri Sjevernokorejske televizije i stvarno mogli biste nastupat na glavnom njihovom dnevniku jer ovakva optužnica u ovom Saboru se dugo nije čula. Dakle, ovo samo potvrđuje ono što se cijelo vrijeme i govori da MOST ima nešto osobno, politički protiv predsjednika Mesića a da ovo je samo jedna maska sa kojom hoćete dobiti ne znam gdje političke poene jer donositi ovaj zakon je pitanje da li će to izdržati test ustavnosti jer i onda kada su donošene izmjene zakona tada su vrlo jasno ustavni stručnjaci rekli da zakon ne može biti retroaktivan, da zakon ne može se primjenjivati na prava koja su bila stečena. Uostalom Ustavni sud je to već i presudio kad govorimo o mirovinama saborskih zastupnika gdje je Ustavni sud vrlo jasno rekao da zakon ne može ukidati ranije stečena prava. No jasno, možete silovati kao što evo imamo i tu jedan zakon koji stoji na dnevnom redu, a koji je protuustavan. Objašnjenje zakona koje govori o tome da će biti ušteda 600 tisuća kuna, da ostaje fizička zaštita bivšem predsjedniku. Pa i ta fizička zaštita košta. Prema tome, sve je prozirno, a vi ste tu jasno otkrili što je i vrlo jasno znate u onoj basni kada onaj mladi dečko kaže car je gol. Dakle, vrlo jasno ste ovdje kazali, dakle zašto želite ukinuti ured, da spriječite zbog nečega da bivši predsjednik bude javna ličnost, odnosno da govori. Ali nećete ga spriječiti. On će i dalje govoriti, a ovo će ostati zapisano da je predsjednika Mesića najprije deložirao HDZ tamo sredinom devedesetih, a sada ga deložira MOST. Hvala

Da li je govorio srpskom narodu da će odnijeti u Srbiju samo ono šta je na opancima. Ja ne znam odakle vama pravo kazati da ja sam samo činjenice iznio. Znači, ono šta je Stjepan Mesić govorio. Stjepan Mesić i sad nastavlja dijeliti narod. Prije nekoliko dana u Jasenovcu bila je službena vladina, znači službeni u organizaciji Vlade odavanje počasti žrtvama u Jasenovcu. Stjepan Mesić ako tri dana, opet mu se ukazuju nekakve aveti prošlosti. Zašto? Jer želi dijeliti narod. I na toj platformi ostaje u politici. Ja sam osobno i MOST protiv toga. Mi smo danas zajedništvo kao što je i Domovinski rat na pomirbi nastao bez obzira na neidološke svjetonazore, da pokušamo svi zajedno stvarati bolju budućnost. Možda vama to ne odgovara, ali priznajte da je Stjepan Mesić dijelio cijelo vrijeme narod, da se izrugivao i sa bivšim predsjednikom Republike. Ja taj vic čak ne mogu o Miloševiću koji uspoređujući Tuđmana niti ispričati koliko ga je na ružan način ispričao. I vi to opravdajte, vi govorite da je ovo govor, ne vaš je govor ja mislim ova vaša replika je u stilu Sjeverne Koreje. Jednoumlje nikada nije dobro. Demokratski raspravljajmo o činjenicama koje sam kazao. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kolega Bulj, uštedjeli ste nam vrijeme da smo odmah na početku dogovorili da u ovom zakonu uvodnu riječ ne daje ministrica nego date vi da odmah znamo na čemu smo. Dakle, podržavam kolegicu i kolegu koji su prije mene rekli vaš istup u ime kluba je razotkrio u stvari pravu stranu priče i populistički i revanšistički prema bivšem predsjedniku. A pokušalo se kroz dvije, tri rečenice koje ste izgovorili to nekako upakirati da je to eto dio našeg paketa reformi i nekakvih ušteda za koje se vi jako zalažete. Kolega Bulj, kada vi i vaši kolege i kolegice iz MOST-a počnete izgovarati riječ reforme to već zvuči jako ofucano. Jer od riječi reforme od toga što iza toga stoji ništa u ovih nekoliko mjeseci niste napravili već idete eto sa prijedlogom ovakvih zakona. Zaklinjete se u uštede. Kolega Bulj, a što niste digli svoj glas kad su potpredsjednici Petrov i Karamarko po prvi puta u takvim funkcijama dobili zaštitu oni i njihove obitelji. Jeste li se tada zapitali koliko to godišnje košta porezne obveznike, građane? Kažete da je ovdje ušteda nekakvih 600 tisuća kuna. Pa jeste vi izračunali koliko košta takvo osiguranje, gotovo 3 i pol milijuna kuna za dvoje gospode potpredsjednika Petrova i Karamarka da bi se mogli voziti kao štićene osobe, da imaju policajca u zaštiti i još i njihove obitelji. Od koga ih se štiti? Od koga? Posebna uredba je donesena. Tada vam uštede nisu bile na pameti. Smatrate da je to sasvim u redu, a ovdje prodajete fore nama ovdje u Saboru i građanima o tome kako se vi zalažete za reforme i uštede. Ma dajte kolega Bulj molim vas! Odgovor na repliku. političkih kolokacija. Nekakav revanšizam apsolutno niti jedan …/Govornik se ne razumije./… Većina u Saboru odlučuje. Ja bih volio da ste vi napravili reforme u Planu 21. Na žalost jedino od toga plana što ste sto milijardi kuna zadužili Republiku Hrvatsku. U tih 100 milijardi kuna imamo 300 hiljada nezaposlenih, imamo 320 tisuća ovršenih i imamo znači 300 milijardi kuna dug, a vi ste samo 1/3. Žao mi je što niste napravili reforme i drago mi je šta ste vrlo jednostavno svoje koalicijske partnere imali u obliku HNS-a koji ste vrlo lako ispregovarali, istrgovali određene stvari. Znači, cijelo vrijeme napominjete nekakav revanšizam. Naravno da treba razgovarati ovdje, treba li ured bivšem predsjedniku Republike kao što sam rekao, Ivo Josipović je to napravio i evo još jednom to napominjem da je uštedio 5 godina ured predsjednika što je ogroman novac. godina je bio Stjepan Mesić i svi budući predsjednici će imati po pet godina. Zbog čega sada Stjepana Mesića uzdizati na uštrb recimo Ive Josipovića ili budućega bivšega predsjednika. Vi jednostavno fokusirate se, a niste me demantirali da je pjevao ustaške pisme, da je veličao NDH, da je veličao totalitarne režime, zvijezdu. Ali ni jednom, ali ni u jednome vi to, ali ni u jednome momentu vi da dijeli hrvatski narod, da veliča totalitarne režime nego vi to, to se ne smije reći zašto. Zato šta Molim vas nemojte međusobno komunicirati./… Nemojte bit nervozni. Ovo je jedna demokratska rasprava i procedura i sve će bit o.k. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo gospodine Bulj. U vašem izlaganju ste u biti pokazali kako se ne treba obnašati vlast u Republici Hrvatskoj i kako to izgleda kad netko slučajno dođe u tu poziciju jer onda misli da može sve i da svoje osobne simpatije ili nesimpatije i argumente koji su najčešće subjektivni koristi na način kada mu to naravno dopusti senior partner ne'. Jer ovo vi ne bi mogli raditi da se HDZ-u to ne sviđa. Znači da HDZ želi zaštititi bivšeg predsjednika onda to sigurno ne bi dao jednom MOST-u da na taj način nastupa jer bi onda imali mogućnost u nekim drugim stvarima već pet puta reagirati na što niste reagirali sa zakonskim prijedlozima. Da sad ne spominjem masu stvari koje ste najavljivali da ćete predložiti a niste predložili. Znači, dopustio vam je HDZ da se igrate sa Mesićem. To je jedini razlog zbog čega se ovaj zakon donosi i to je nešto zbog čega i kako se vlast u Hrvatskoj ne bi trebala obnašati. Vi ste u jednoj rečenici rekli da donosite zakon da se naprave uštede i nakon toga točka. Poslije toga sve ad hominem o bivšem predsjedniku Mesiću kao da se ovdje zakon donosi radi njega a ne radi budućih situacija i uštede. Potrošili ste 14 minuta objašnjavajući karijeru gospodina Mesića i njegove nedostatke. Pa o tome se ne radi u ovom zakonu. Valjda ne donosite zakon zbog toga. Očito je u biti da je, da je to razlog, da se želite obračunati sa čovjekom i demagoški pokazati ljudima da ste kakti nešto uštedjeli i napravili neku reformu. A ako imate neki plan molim vas da mi sad u odgovoru u replici kažete koje ćete još urede i nepotrebne agencije ukinuti. To bi značilo da imate neki plan i neka rješenja. Evo ako sada ne kažete nijednu agenciju koju ćete ukinuti i nitijedan ured znači da ste nastupili isključivo demagoški, populistički i to zato što vam je HDZ dao da se malo igrate. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Maras sigurno nećemo obnašati vlast kao vi. I sigurno nećemo ulagati sredstva ministarstava da se milijunski iznosi da se vrti ministar po HTV-u kao što ste vi vrtili svakodnevno i još dan danas niste odgovorili koliko je sredstava u ministarstvu vašem potrošeno da bi se vas reklamiralo po cijele dane, vas sa onim točkovima koji se vrte, kako gurate Hrvatsku naprijed a 100 milijardi kuna ste i pet godina je vratili unazad. Prema tome, vi nitijedan argument u ovoj mojoj raspravi niste pobili. Opet ponavljam, da li je Stjepan Mesić …/Ne razumije se./… '90. godine kad je bila potrebna pomirba sinova partizana i ustaša da li je pjevao ustaške pjesme, da li je veličao NDH kad su se kupili čekovi? Na to mi niste dali demanti, ja bih volio da jeste, i na slične stvari. Da li je Stjepan Mesić otvorio ured na Pantovčaku da se dokumenti iz rata u drugim državama po 70, 80 godina se štite ti dokumenti. On je najobičnijim novinarčićima dao da snimaju te dokumente. To je ugroza nacionalnih interesa. Ja sam ovo očito malo htio prikazati kako se ne štite nacionalni interesi. 5 godina je bilo dovoljno i previše međutim takvi je zakon i tako imaju svi budući predsjednici, bivši i ovi dosadašnji i to je to. Naravno da vi niste ništa argumentirali. A agencija koliko ste vi samo svojih uhljeba stavili, vi i prije HDZ

Hvala vam Poštovani kolega od svih reformi mi samo ovdje vidimo na djelu kako transformirati Mesića odnosno njegov ured zato što vam se on ne sviđa. Ne sviđa vam se što on govori. I ovo nije priča ni o Mesiću ni o Ivi Josipoviću ni o pokojnom Franji Tuđmanu, ovo je rasprava o prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti. Ali vi ste svo vrijeme pričali o gospodinu Mesiću. A jel' vi znate, jeste primijetili kolega da smo mi današnju raspravu završili u 12,20 ničim izazvani da bi se ova rasprava jer smo trebali prijeći u jutarnji termin i da bi raspravljali kroz jutro o ovome nego obnoć, popodne da se puno ne vidi i ne čuje. A vi tako zdušno to branite što ne rade ni HDZ-ovci. Očito ste još nevični ovim saborskim dnevnim, manipulacijom dnevnim redom. Na kraju krajeva dakle tog i takvog Mesića gdje ste vi u raspravi praktički potrošili cijelu raspravu da bi izdali tjeralicu protiv bivšeg predsjednika Mesića tog i takvog kakav po vama je izabrao je narod uzastopno 2 puta. I vidite što je govorio HDZ kada se formirao 2004. godine ovaj prijedlog, što oni obrazlažu upravo o tome je trebalo razgovarati kako oni obrazlažu zakon koji vi sada želite ukinuti. Upravo da bi se osiguralo obavljanje stručnih administrativnih poslova te osiguranje dakle svih osobnih kontakata i očuvao dignitet dužnosti predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, mi ovdje moramo govoriti o institucijama, to je demokracija. Da institucije rade u svim kadrovskim kombinacijama sviđale se one vama ili ne. Dakle, prvobitni čovjek u prvobitnoj zajednici u pećini razmišljao je o slikama kad nešto vidi. Mi se moramo izdići, razmišljati općenito, dakle bez obzira hoće li se u određenoj situaciji nama neka politička konstelacija svidjeti ili neće. Dakle, maknimo se od slikovnog i ono što je nama u glavi i razmišljajmo u interesu jačanja institucija. Jer se u jednoj bolnici može doživjeti nešto što se nama ne sviđa pa nećemo onda razrušiti bolnicu i demolirati je zato što se vama ne sviđa sam predsjednik Mesić. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro zašto govorim ovdje o uredu bivšeg predsjednika Republike Stjepana Mesića, jer jedini on ima doživotno to pravo van svih znači i dosadašnjih i budućih predsjednika. I naravno da ćemo raspravljati o tome i naravno da je ovo jedna poruka koja je jasna. Spomenuli ste 2004. godinu što kaže HDZ, HDZ Ive Sanadera i Stjepana Mesića. Vrlo su bili u bliskim odnosima i tu su zaista dobro surađivali po svim pitanjima i zbog toga i je društvo dovedeno ovdje gdje je u provođenju od …/Govornik se na razumije./…, od uhićivanja, lociranja, transferiranja itd., bili su na istome znači putu. Prema tome ja tu ne bih čak puno ni obrazlagao ali niste me opet, žao mi je demantirali u ničemu što sam iznio. Hvala. Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kada se bude pisala ustavna tužba za ovaj zakon onda onaj koji bude pisao ustavnu tužbu ne mora ništa priložiti nego transkript izlaganja gospodina Bulja. On je vrlo jasno rekao da ovo što je Vlada napisala u obrazloženju nema nikakve veze sa razlozima ukidanja ureda bivšeg predsjednika Republike i ništa više osim toga ne treba argumentirati u toj tužbi. Dakle neustavnost ovog zakona je u toj mjeri očita jer se bez imalo stida i srama kao poruga zdravom razumu ukidanje ureda bivšeg predsjednika pravda troškovima od 600 tisuća kuna a ustvari ste pošteno rekli o čemu se radi. I ovaj vaš amandman će uštedjeti još 11506 kuna i 84 lipe jer 7 dana će prije stupiti na snagu nego da je 8.-og dana u narodnim novinama pa to isto obrazložite kada bude se govorilo o uštedama. A sada imam malo vremena da vam odgovorim na pitanje o predsjedniku Mesiću i veličanju NDH. Citat: "Mi smo dva puta pobijedili a svi drugi samo jednom. Mi smo pobijedili 10. travnja kada su nam sile osovine priznale Hrvatsku državu i pobijedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom. Po meni je predsjednik Mesić tada rekao da su sile osovine priznale Hrvatsku državu i to je netko interpretirao kao hrvatsku pobjedu. Ako vi smatrate da je time veličao NDH onda morate prozvati predsjednika Tuđmana da je veličao NDH jer je predsjednik Tuđman da vas i to podsjetimo, samo da nađem citat na prvom Općem Saboru HDZ-a u Lisinskom rekao, pri tome zaboravljaju da NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin već izraz kako političkih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom tako i spoznaja međunarodnih čimbenika u ovom slučaju Vlade Hitlerove Njemačke koja je narušena od versajskog mira krojila novi ustavni poredak. Prema tome NDH nije predstavljala samo puki hir osovinskih sila nego je bila posljedak posve određenih povijesnih

na vrijeđanje gospodina vašeg kolege u ime kluba sadašnje predsjednice i predsjednika Mesića sa istim stavom da štitite onda bih ja rekao da vi to gledate sa jednog stajališta koje je znači neutralno, koje se korektno. Međutim vi sve što ste sada kazali u biti samo potvrđujete šta ja cijelo vrijeme govorim. Mi ovdje govorimo da li je potrebno da jedan od predsjednika na uštrb drugih predsjednika ima doživotno pravo na ured a ostali drugi predsjednici koji će biti u budućnosti i do sada imaju samo pravo na 5 godina, to je velika nepravda. A sve što je kazano, znači u ime bivšeg predsjednika ali o tome i raspravljamo, tj. i ureda njegovoga ja stojim apsolutno iza toga, niti jednom riječi nisam tu povrijedio nego sam samo činjenice iznio i to je vrlo lako provjerljivo po pitanju ulaska stranih medija u arhivu, u arhivu, dokumentaciju o Domovinskom ratu, to je vidljivo, to su prikazale sve televizije što je po meni sramotno za jednu državu da se predstavnik takvih institucija, najviše razine, ponaša prema dokumentaciji i arhivi iz Domovinskog rata. Hvala lijepa. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Bulj, evo slušajući vaše replike i vašu raspravu ja se mogu samo zapitati da li ukidate ured predsjednika zato što je pjevao ili zato što želite štedjeti. Ja ga nikad nisam čuo da pjeva, možda nema sluha čovjek, možda je i to skrivio. No sada šalu na stranu, dakle iz rasprava kao što su moje kolegice i kolege rekle, vidim da nije upitan ured, nije upitna institucija, upitan je čovjek. Ali drage kolegice i kolege, koliko cijenimo sami sebe, toliko će nas i drugi cijeniti. U posjetu nam je jedan visoki državnik s kojim ja politički imam jako puno razlika u pogledu njegovog poštovanja ljudskih prava, prava na slobodu medija itd. ali da sam ga imao prilike susresti, stisnuo bi mu ruku, pristojno ga pozdravio ne zato što poštujem nužno njega kao osobu nego zato što poštujem instituciju. I ova rasprava ovdje zapravo po meni je omalovažavanje institucija. Kažete, ljudi koji lažu narod kakvi su to ljudi, citirate navodno što je rekao gospodin Mesić. Pa ja tu mogu povući paralelu i reći kakvi su to ljudi koji potpisuju ovjerene izjave kod javnih bilježnika a onda naprave potpuno suprotno. To je pitanje po meni, puno aktualnije. I na kraju kažete ukinimo nepotrebne institucije. Pa ajde ja onda predlažem da ukinemo ovu Vladu jer od nje nikakve koristi. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Pa kolega još jednom ću ponoviti, evo ministrici što će znači i ovim ukidanjem ureda bivšeg predsjednika Republike koji ga je dobio doživotno se pokazuje smjer da će se ići ka reformama. I opet me niste demantirali u ničemu onom što sam ja kazao o čovjeku koji jedini ima to pravo do sada da ima doživotni ured. Imamo mi i drugih dužnosnika koji nisu predsjednici, možda koji bi bili zaslužniji i bolje bi doprinosili, više bi doprinosili RH nego u Sjevernoj Koreji Stjepan Mesić pa nemaju svoj bivši ured nego pomažu ljudi samoinicijativno i savjetima i pomoćima i to je u redu. Što se tiče, kazali ste kakvi smo mi ljudi. Kakvi ste vi ljudi kada pregovarate s nama a ljude vrbujete, pritiskate u istom momentu dok nas gledate u oči i lažete? Kakvi ste vi ljudi? Eto sami ste sada to potvrdili i priznali. Kakvi ste ljudi? I o kakvim smo ljudima imali posla? I žao mi je što nismo svi skupa pa napravili 10 reformi i ono što ste sve u prošlosti i jedni i drugi napravili da kroz tih deset reformi napravimo zajedno. Međutim, kakvi ste ljudi to vama govorim. Hvala lijepa. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Sabina Glasovac. meni je naprosto vaša rasprava u ime Kluba zastupnika i zastupnica MOST-a nečuvena. I mislim da je ovo svojevrsni presedan u ovom Hrvatskom parlamentu načina na koji se podržava određeni zakon. Mi smo od MOST-a navikli u ovom razdoblju na razno razne igre, igrice. Međutim, ako ste se već slučajno našli, igrom slučaja u poziciji da preuzmete odgovornost za državu i da dođete na vlast to vam ni na koji način ne daje za pravo da od Hrvatske radite slučajnu državu. A samo se u slučajnoj državi može dogoditi da se donosi zakon zbog toga da bi se vlast obračunala s jednim čovjekom a vaša rasprava je upravo bila dokaz tome da je ovo klasični lex ad hominem, zakon protiv jednoga čovjeka. niti jedan argument niste dali zašto bi se trebalo raspraviti o umanjenju prava ili ukidanju određenih prava vezanog uz institut institut odnosno instituciju bivšeg predsjednika po prestanku obnašanja dužnosti što bi zapravo trebalo biti glavni sadržaj ovoga zakona. mi jedino što imamo je nekakav vlažni argument da će se provedbom ovog zakona ostvariti ušteda u Državnom proračunu RH u iznosu od oko 600 tisuća kuna godišnje koji je zapravo smokvin list za javnost jer da podržavate uštede onda kao što su rekli neke kolege ovdje biste valjda reagirali na to da po prvi put su potpredsjednici Vlade štićene osobe druge kategorije, da su njihove obitelji štićene kategorije, da predsjednica izmješta svako malo po četvrti put evo svoj ured. Evo u Zadru kad je bila 4 dana, to zadovoljstvo je hrvatske građane koštalo 33 tisuće kuna, Petrov, Karamarko, svaki od njih godišnje košta 900 tisuća kuna, njihove obitelji još i više. Ako se radi o uštedama, onda trebamo jasno, nedvosmisleno čuti od vas argumente da podržavate i to ovako, ovo je obračun s jednim čovjekom u ovom slučaju Stjepanom Mesićem i to je pre, pre, pretužno za jednu državu kao što je Hrvatska i za nekoga tko je preuzeo odgovornost za državu. **Sanader, Ante Pa ministrica nije niti jednom riječju, ona je spominjala ured bivšeg predsjednika koliko sam čuo izlaganje i to je prijedlog. U ime MOST-a sam ja govorio naravno i svoje stavove i koliko vidim niti jedna replika nije usmjerena prema tome prijedlogu nego baš se vidi koliko vam je isključivo bitno samo razgovarati o Stjepanu Mesiću, isključivo vama. Ja sam samo naveo koliko je ured predsjednika bivšega da ne služi, da ova racionalizacija je i ne potrebitost ureda bivšeg predsjednika doživotno jer jednostavno nema nikakve koristi RH od toga. Nitko ne ponižava institucije, to i sami znate. A spominjete ovo cijelo vrijeme i potpredsjednika Vlade koji ima svoju osiguranje. Pa ja sam bio u Metkoviću preko vikenda, otišao sam nedjeljom pa nisam vidio nikakvo osiguranje tu. Naravno da će prosuditi struka koga treba osiguravati ili štititi ili ne štititi. Ja po tome nisam stručnjak. Prema tome, i još nešto kolegice, Hrvatska država nije slučajna država, Hrvatska država je, vi ste rekli i svi mi koji smo došli ovdje u Sabor, možda vi mislite da smo slučajno, nismo sigurno, možda vi mislite da smo uveli … /Govornik se ne razumije./… iz kvarta, to vam je vaš predsjednik jednom rekao mome gradu da smo mi pali iz kruške da bi bili u Saboru, da pravimo zrnca krvna ovdje. narod bira, može težaka, može seljaka, može radnika, može akademika, a ne isključivo elitiste koji smatraju da su rođeni u Zagrebu u nekakvom kvartu koji vrte cd-e sa određenim tajkunima i šefu Narodne banke i smatra se nekakvim ljevičarima bogom danima. Znači svi koji uđu u Parlament koji narod izabere, demokratski su izabrani i Hrvatska nije slučajna država. Hrvatska je stvorena na pomirbi 90.-te i 95.-te godine u ratu Domovinskom. govorili ste u ime MOST-a. Ja duboko vjerujem da to baš tako nije stav cijeloga MOST-a već da je to vaše osobno izlaganje, no to nije bitno. Svi oni koji pamte od 1990.-te godine i politička događanja i zbivanja sjetit će se i početkom 90.-tih godina da sam i osobno surađivao blisko i sa doktorom Franjom Tuđmanom i sa Stjepanom Mesićem koji je bio visoki dužnosnik HDZ-a od 1990.-te godine. Iako smo bili u istoj političkoj stranci, iako smo bili dužnosnici te stranke, mislim da je i javnosti poznato da se sa Stjepanom Mesićem politički i nisam slagao, razilazio sam se sa njime, svih tih godina, sve tamo i do 93.-te godine kada je došlo do razlaza Mesić-Tuđman-Manolić i nemam razloga ga braniti, apsolutno ga nemam namjeru braniti niti ću ga braniti. Ali vaš nastup današnji nije bio ništa drugo nego čista optužnica koja je išla na čovjeka. U toj optužnici koju ste si uzeli za pravo napisati naveli ste nekoliko, najmanje pet, stvari koje ispadaju u kategoriju teškog kaznenog djela. Ako je to taj čovjek izvršio i tako na taj način kao što ste vi nastupili onda se s njim mora pozabaviti pravna država, a vama ću reći kratko da ste iskoristili ustavnu odredbu da zastupnik može u Hrvatskom saboru govoriti bez toga da snosi odgovornost za izgovorenu riječ, bez straha od posljedica da će biti kažnjeno gonjen, jer da ste to izgovorili na jednoj press konferenciji, budite uvjereni da bise se našli na sudu, da bi vas Stjepan Mesić tužio za klevetu. Dakle, smatram da je nekorektno izlaganje u ime kluba pretvoriti u jednu optužnicu pisanu po inkvizicijskim načelima. Optužen je Stjepan Mesić da bi moramo dokazivati svoju nevinost. On nije ovdje u Saboru i ne može progovoriti. Mi ovdje trebamo raspravljati o uredu predsjednika a ne o bivšem predsjedniku. **Bulj, Miro (MOST)** Uvaženi kolega Glavaš, ne vidim gdje sam ja napisao optužnicu. Sve činjenice što sam iznio, dat ću vam, pročitajte pa nema me demantira u bilo čemu. 90.-tih godina je pivao i veličao NDH u Australiji. Pokazat ću vam video zapis, da je govorio da će Srbi da odnesu na nogama ono što imaju, dat ću vam zapis, da je puštao strane novinare u ured predsjednika naravno da je i to lako provjerljivo. Ne znam još koje argumente ali ovdje se baš isključivo radi jedino o uredu predsjednika, bivšem uredu predsjednika Republike Stjepana Mesića jer je on dobio pravo znači doživotno šta recimo bivši predsjednik Josipović nije iskoristio. Ja apsolutno ovdje nisam nikoga optužio samo sam rekao stav da MOST podržava ovaj ovaj prijedlog Vlade i podržavat ćemo a ja sam iznio argumente kao što ovi iz druge strane donosite nekakve druge, ja sam iznio argumente koji nisu dobri za RH i ne smatram da je to bilo dobro RH a to također i misli MOST. Ovdje nema nikakve protivnosti na osobnoj razini nego kao institucija bivšeg ureda i bivši predsjednik RH smatramo da je i ušteda i nepotrebnost ovakvoga ureda i brojnih drugih ureda i brojnih drugih agencija i brojnih drugih županija, općinica i mnogo toga. Znači, Stjepan Mesić je ovdje bivši predsjednik koji je po ovome što sam rekao, stojim iza ovoga svega. Hvala lijepa. Hvala. Evo, s ovim ćemo završiti današnju raspravu. Nastavit ćemo svi ostali govornici sutra u 9,30 zbog obveza protokolarnih a i zbog toga da ne bi bilo ponoći.

Hvala vam